добре знаете това. Господин Велчев, Вие потвърдихте едно мое предположение за това, че смятате, че госпожа Начева дали поради длъжността, която е заемала, или по други причини, е работила близо с бившия заместник-министър Райнов и следователно поради тази причина тя се оказва неуместна, за да продължи да ръководи Касата. Велчев.) Вие го казахте. Да! След като казвате, че съдът трябва да се произнесе за нейната отговорност, а тя е временно отстранена от длъжност, защо тогава не предлагате временно управляващ на Касата, за да може да се получи обективен отговор дали тя има вина, дали е извършено престъпление? Тогава вече да пристъпите към окончателното решаване на въпроса. Тя си е подала оставката точно, защото беше много категорично предупредена от министър-председателя да направи това нещо. Аз го чух публично, предполагам че и Вие сте го чули. По отношение на репликата на господин Станилов искам само да му кажа, че няма колективни субекти крадци и затова, господин Станилов, аз се надявам, че не сте адресирали към мен този Ваш упрек. Второто, което Вие казахте, дали са изслушвани или не министрите при смяна трябваше да го кажете във вчерашната дискусия. Днес ние сме в един друг казус,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

Защо казвам това? Когато от прокуратурата и съда има повдигнато обвинение, считам, че ние трябва да оставим правораздавателните органи да да свършат своята работа. Нещо повече, тук е пропуснат и моментът, че не Народното събрание, уважаеми колеги, а съдът отстрани госпожа Жени Начева. Аз ще си позволя

Ангел Найденов.) Има закони, четете ги. Аз мога да Ви ги предоставя, за да се запознаете. Така че, тук цялото политизиране е напълно излишно. Ако ние уважаваме закона в тази държава като парламентаристи, трябва да дадем възможност на съда

да стоим в позиция на изчакване. Така че, уважаеми народни представители, аз Ви предлагам действително ние като парламентаристи, уважаващи закона, съда и прокуратурата, просто тук днес

Реплика – Ангел Найденов. Уважаеми господин Иванов, ако някой политизира тази дискусия, то това сте вие – не персонално, а като представители на ГЕРБ. Всъщност ако някой изобщо политизира тази дискусия, сте Вие още със самото внасяне на предложението за избиране на госпожа Жени Начева за директор на Касата. Ние тогава ви предложихме Начева да се срещне с всички парламентарни групи, да я изслушате във вашата комисия, да има становище. Вие разчитахте само на предложението за решение, което внесоха вашите съпредседатели. понятието „политизиране” като едно клише. Не става дума за политизиране, а за основни принципи на парламентаризма. Ако имате малко достойнство, няма да се съгласите на този натиск, който се оказва върху госпожа Начева, за да подаде оставка. Това е натиск! Вие си позволявате само на основата на повдигнати обвинения и на основата на искане на министър-председателя да подведете цялото Народно събрание да гласува тази оставка. Вие би трябвало да бъдете първият, който да се възпротиви на подобен натиск. Иначе всичко останало върви по пътя на онова установяване на режим, който е абсолютно неприемлив за една съвременна и демократична държава. ли реплики? Заповядайте, господин Николов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, има нещо неясно в тези оставки. Докато то не се изясни, не е нормално народните представители да се ангажират с гласуване на тази оставка. Стана ясно с оставката на ексминистър Нанев, че неговото разследване е започнало два месеца преди да сключи договора, заради който е обвинен, и министър-председателят е разпоредил разследване два месеца преди министър Нанев го да сключи. Сега се твърди, че госпожа Начева има злоупотреби, за което тя твърди, че няма такива. Аз искам да попитам: тези бързи изгонвания прикриват ли някого? Дали прикриват Вас, господин Иванов, или министър-председателя, който е подписал тези договори за ваксина? Благодаря.

но явно Вие не сте ме чули. Що се отнася до това дали тя е права или не, или съдът, аз мисля, че точно ние като парламентаристи трябва да дадем възможност той да си свърши работата.

наличие на обстоятелства, които съдът или прокуратурата са намерили за достатъчни да бъде отстранена, господин Борисов е казал, че в следващия момент всеки ще се раздели с поста си. има едно неразбиране. То също е и към господин Николов, че за разлика от предното управление при нас в партия ГЕРБ като антикорупционна партия не можем да търпим и да се съгласим, когато има нарушения, а те се изискват от прокуратурата и съда, да оставим този човек да продължи да работи. Разликата между нашето и поведението, което имаше тройната коалиция,

думата за изказване председателят на Народното събрание госпожа Цачева. Заповядайте! Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Нямах намерение да вземам думата, но тъй като от тази трибуна се поставиха въпроси за това колко свободна е волята на госпожа Начева, подавайки тази молба за предсрочно прекратяване на мандата й, искам да споделя с вас, че вчера тя ме посети в кабинета ми, естествено разстроена от това, което се случи предходния ден от повдигнатото й обвинение и от

Дали това е основателно или не, ние с вас, колеги, от тази трибуна нямаме право да коментираме, защото това означава намеса в работата на независимата съдебна власт. Така или иначе обаче въз основа на доказателства, които на мен не са ми известни, няма откъде да ми бъдат известни, независимата съдебна власт е преценила, че с оглед интереса на обективността на разследването и поста, който заема госпожа Начева, за това да няма съмнение дали цялата документация ще бъде предоставена коректно на разследващите органи, най-вероятно това е имал предвид съдът, който е постановил едно отстраняване от работа. От това, колеги, още нищо не следва. И не бива в правова държава, каквото имаме претенции, че сме, да се притесняваме от действията на едни или други органи, които вършат своята работа. Но в ситуацията, в която сме изправени, след като тя е отстранена от длъжност, с оглед на ситуацията, в която се намира реформата в здравеопазването, ние не можем като орган, който отговаря за това Националната здравноосигурителна каса да има ръководител, да оставим Касата на автопилот. Алтернативите пред нас бяха две: или ние да инициираме сами – народните представители, на основание липса на обективна възможност за изпълнение на работата работата й да прекратим правомощията, или да оставим, както казах, касата на автопилот. Затова, естествено, господата и дамите отляво щяха да ни обвинят, че по време на криза си позволяваме такъв важен такъв важен орган да няма ръководител и да не се знае от кой и как се вземат решенията там. И тук е силата, която подкрепя правилността на моето решение, когато давах гласа си за госпожа Начева. Тя наистина е доблестен, коректен човек. В тази ситуация тя дойде сама в сградата на Народното събрание. Нали не считате, че има някоя механична сила или каквато и да е друга зависимост, която насила може да докара един ръководен кадър, да си подаде оставката, в състоянието, в което тя се намира в момента – повтарям, беше много разстроена, обяснимо е за всеки един от нас защо е разстроена.

да уважим волята й, защото това волеизявление тя е направила с подаването на тази молба. А какво ще се случи оттук насетне – има независима съдебна власт, която въз основа на събраните доказателства ще каже правилно ли е отстраняването, обективно ли е повдигнатото обвинение и ще издържи ли на събраните доказателства. Но нека да имаме доверие между властите в тази държава за това иде реч. Не сме ние тези, които казваме има или няма нарушение. Пред нас има конкретна хипотеза, конкретен казус, ние сме органът, който трябва да вземе решение и сме длъжни да упражним своето правомощие в момента.

би могъл да направи фактологическа грешка и грешка по същество, то Вие не би следвало да твърдите, че има автоматизъм между решението на съда за временно отстраняване от длъжност на шефа на Националната здравноосигурителна Това е едно внушение, противно на смисъла и логиката на закона. Самият текст, който Вие прочетохте, визира обективната невъзможност в рамките на три месеца шефът на Националната здравноосигурителна каса да изпълнява своите задължения. Откъде Вие предпоставяте, че отстраняването от съда ще бъде в рамките на три месеца? Ако следваме буквата и смисъла на закона, това най-малкото би следвало да се случи, след като изминат три месеца след вчерашния ден, когато съдът се е произнесъл, още повече това решение подлежи на обжалване. Защо Вие се ангажирате тук да предугаждате от най-високата трибуна какво ще се случи с това разследване – че тя ще бъде отстранена в рамките на повече от три месеца и какво ще се случи с този съдебен процес?! Това е внушение, което се прави към независимата съдебна власт! Нека Ви напомня и за други примери. По същия мистичен начин беше подадена оставка от господин Ушев, от господин Нанев, от заместник-министри на здравеопазването и прочие. Това, че сме били несъгласни с политиката на Нанев в здравеопазването, не означава, че в момента трябва да сме доволни от начина, по който се разделихте с тях. Да Ви припомня случая с шефа на БЧК. Срещу него също имаше повдигнато обвинение, след това имаше съдебен процес и той беше оправдан и възстановен на своята длъжност. Отнасяйте се с повече уважение към хората! Не може да се освобождаваме от тях като с носни кърпички при най-малкото съмнение за някакво нарушение. ПРЕДСЕДАТЕЛ Други желаещи за реплики? Господин Станишев, заповядайте за втора реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! След като управляващото мнозинство е решило да освободи ръководителя на НЗОК, да си го направи! Но недейте, госпожо председател, да се позовавате на свободната воля, която е заявена в оставката. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от това е решение под натиск и това е поредният употребен от вас човек, който се използва за определени цели и след това се изхвърля. Това е практиката на вашето управление. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: И искам да кажа, че много силно подкрепям това, което Вие казахте, че не парламентът е този, който трябва да се произнася по същността на едни или други обвинения.

Има ли трета реплика? Няма. Госпожо Цачева, имате възможност за дуплика. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Манолова! Или не сте ме чули добре какво казах, или избирателно възпроизвеждате част от моето изказване. Това, че госпожа Начева е отстранена от длъжност в момента, според Вас позволява ли й да си извършва функциите на директор на Касата?! Може ли да отиде на работа?!

при тежестта в здравеопазването управляващите си позволяват да оставят такива важни органи без ръководител пак с внушение за някакви…, не знам как да се изразя от тази трибуна. Има подадена оставка. Господин Станишев, не знам как определяте свободата на волята, най-вероятно имате някакви по-различни сензорни качества от средностатистическите граждани. Аз не притежавам такива. такива. Когато едно лице дойде, разговарям с него и то се подпише, аз приемам, че това е съобразно неговата воля. Най-вероятно имате практика и знаете как се полагат подписи, но моля Ви, недейте практиките от Вашето управление да ги прехвърляте върху това, което се случва днес! А по въпроса за доклада „Антистанишев”, мисля, че не съм длъжна под формата на дуплика да заявя какво персонално отношение ще взема към това. Когато му дойде редът, изслушаме доклада,

Уважаеми колеги, давате ли си сметка в какъв безумен така наречен дебат ни вкараха тия отляво?

да обясним нещо, което няма нужда от обяснение. Защото такова нещо досега не се е правило. И аз ще Ви кажа защо го правят. Освен, разбира се, да се хвалят по всякаква причина и да словоблудстват, те днес имат и конкретна причина за това. Защото следващата точка в дневния ред е коя? – Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на Сергей Станишев. Ето това е въпросът. И искат да проточат времето, да го отместят, да остане по-малко време, да се загуби интерес, депутатите да се поразсеят от пленарната зала, камерите и медиите отзад да позагубят своето търпение. Затова, колеги от управляващите, аз ви призовавам: не им отговаряйте, оставете ги да се изпразнят, ако не са го направили още. (Оживление.) И да преминем към следващата сериозна точка от дневния ред, която е тази –

Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги! Аз ще бъда много кратък. Господин Велчев, не сте сбъркали, когато предложихте Жени Начева. е добър специалист и професионалист с необходимата квалификация. Така поне пишеше в представянето й. Ако си спомняте тогава, когато гласувахме, също се изказах от тази трибуна и казах, че всичко е хубаво. Това е така, но имам съмнението, че направихте необходимия грешник и жертвен агнец. За 69 дни това се случи. Прав е колегата Иванов и госпожа председателката, че в крайна сметка съдът ще каже това, което реши. Според мен обаче се въвежда една се въвежда една практика, твърде опасна – да се решават кадрови проблеми през и чрез ДАНС и прокуратурата. И ще трябва всички да се замислим много добре,

Госпожо Михайлова, мисля си, че би трябвало след едно изказване преди малко да направите забележка за изразите, които се използват. Но този случай, който обсъждаме, за пореден път преди всичко компрометира Народното събрание. И не е случайно, че рейтингът на Народното събрание продължава да пада. Но аз искам да кажа няколко прости неща. Уважаеми управляващи, как се появява бившият управленски елит на България? Как се появи бившата външна министърка, която след това си отиде, как се появи Божидар Нанев, как се появи Жени Начева? Как се появяват? Те не могат да се появят от кръстовището край Велико Търново. Значи имате някакъв механизъм за подбор и виждате, че този механизъм за подбор не работи. Той компрометира нацията. Затова случаят, който осъждаме днес, не е толкова важен за конкретната ситуация и конкретните хора, но вие виждате, че правителството се върти, горе-долу на 2-3 месеца има изхвърляне – не смяна, а изхвърляне на министър от правителството. Сега изхвърляте Жени Начева. трябва да си зададете въпроса, че там нещо сте сбъркали. Аз задавам един прост въпрос. За да сложиш някой, някой трябва да ти даде препоръки. Кой дава препоръките за тези хора? Тъй като един човек струва толкова, колкото хората го препоръчват. Кои са хората, които застанаха зад Жени Начева? Кои са хората, които казаха: тя е чиста, принципна, тя ще свърши работа? Не давате отговори на този въпрос. Много интензивно се оказва натиск върху членовете на Висшия съдебен съвет: дайте да минете през ДАНС, за да сме сигурни, че сте кристално чисти. Е, тук мина ли се през ДАНС? Имаше ли някаква пречка да се мине? Изобщо системата за сигурност на държавата работи ли, или тя е изключена?

Ще ни кажете ли кой застава зад гърба му? Казвате партия ГЕРБ. Каква отговорност носите вие за тези кадрови провали, които се случват? Много обидно е това самоуволнение на госпожа Начева. Госпожа Начева, в това число и вчера твърдеше, че тя е невинна. От тази гледна точка тя не смята, че трябва да си подаде оставката. Върху нея беше оказан мелничарски натиск и тя днес си е подала оставката. Слушам не друг, а председателката на парламента, която е първа, но е една от нас. Какво прави госпожа Начева при председателката на парламента, а я няма в парламента? Това е парламентът – не сградата, не кабинетът на председателя и не самият председател. И, простете ми, но дори в съда не приемат показанията, искат да ги чуят в съда да не би да е станало под натиск, да не би да са му извили ръцете. Защо не искаме да поканим госпожа Начева и да чуем да чуем нейното мнение? Тъй като вие си спомняте сцените с ареста на господин Григоров. Нацията тогава беше убедена, че той е виновен и е престъпил закона. Оказа се, че не е виновен. Дайте да не режем с лекота това, което в момента се опитваме да направим. И напомням, тъй като това ви стана практика – когато избирахме госпожа Начева, Коалиция за България поиска прекъсване, поиска почивка, за да се видим с госпожа Начева като парламентарна група, да я чуем. Председателката на парламента стигна дотам, че каза: не е минал един час, сега е 10,00 ч., пък часът ще мине в 10,03 ч., затова няма да дам почивка и няма да се срещате. Ние всички сме отговорни за това, което се решава в парламента. От тази гледна точка аз си мисля, че днешното решение е важно точно за това да се спре с тези практики, да видим откъде се появява висшият управленски екип на България, да видим кой ни управлява и защо ни управлява, а не утре да ги гледаме зад решетките. Благодаря Благодаря. Преди да дам думата за реплики, искам да съобщя на народните представители, че гости на Народното събрание днес са председателят на Асамблеята на Република Косово Якоб Красничи и водена от него парламентарна делегация, които са на двудневно официално посещение в България. Нека да приветстваме гостите, които са на балкона на Народното събрание. (Народните

хубаво е в кабинетите понякога да има смяна, защото ако нямаше такава смяна, Вие нямаше да бъдете министър. Това дали и как съм спазила Правилника на Народното събрание, когато бяха дебатите за приемане решението за госпожа Начева, не се съмнявате, че ако по някакъв начин не бях прецизна, вашата парламентарна група щеше да използва този момент и най-малкото - щяхте да направите съответните процедурни изказвания по отношение начина на водене на заседанието? За това дали трябва днес ние, парламентаристите, да чуем волята на госпожа Начева, явно вие разполагате с някакви други теории, тези или научни разработки на тема, пак се връщам, за свободната воля и за това, след като едно лице се изправи тук, какви качества и какви механизми имаме ние, народните представители, за да преценим дали волята е свободна, или тя под някакъв натиск е обективирана. Повтарям, аз нямам такива способности. Но това, че госпожа Начева дойде човешки в кабинета ми в 17,00 ч. вчера, може би според вас би било по-редно да отиде направо в Деловодството и там да си подаде молбата.

Господин Димитров, самото Ваше изказване и разнопосочното изказване от вашата група на различни мнения, и то противоположни, показват, че това не е дебат, е дебат, а просто търсене на нещо, което аз не мога да си обясня, празнодумство или нещо такова. Защо? Вие казвате: защо не сме проверили госпожа Начева, защо не сме проверили и другите – явно във вашата презумпция е, че тя наистина не е този човек, който е трябвало да изберем. Да, но д-р Желев казва точно обратното – че ние не сме сбъркали. Той ме успокои, защото от всички тези нападки чувствах някаква вина, че и аз съм един от тези, които са я предложили. Въпросът е друг – дали ще има още такива уволнения. Да, аз мисля, че ще има и ще бъдат дотогава, докато намерим точните хора за точното място. В това няма нищо лошо, защото ние самите, всички тук, наистина нямаме опит в управлението, но това не значи, че не трябва да продължаваме да търсим хората, които ще изведат България от кризата и наистина ще направим генерална промяна в мисленето на управляващите. Нека да намерим хора, които да управляват с чисти помисли и най-добре - с чисто минало. За съжаление, не сме толкова огромна държава и хората, от които можем да избираме и да разполагаме, са хора, които малко или много са участвали досега във властта. Надявам се искрено, че не всички са омаскарени. Наистина някои са правили грешки под натиска - този, за който и господин Станишев

Уважаеми господин Димитров, ние отдавна не се интересуваме чие лично предложение и съответно личен провал е Жени Начева, и това не е най-същественото. Много по-важно в случая е защо Народното събрание беше въвлечено във всичко това. Ние в Здравната комисия променихме закона специално, за да може този избор да става така. Променихме текстове в Закона за здравното осигуряване, за да може точно определен човек да заеме този пост и това е същественият въпрос. По-съществен въпрос също така е: защо Жени Начева не беше изслушана нито в Здравната комисия преди избирането й, не беше поканена нито веднъж в рамките на тези месец и половина? Не знам колко от колегите знаят, че в историята на България Министерството на здравеопазването е било обединено министерство и така се е наричало - на вътрешните работи и здравеопазването.

не е проблем. Въпросът е, че до вчера всички официални изявления на госпожа Начева бяха, че тя не приема тези обвинения, тя ги отхвърля. Тя не отхвърля правото на съдебната система да я класифицира и да каже – виновна или не, и това трябваше да каже госпожа Начева пред нас. Вместо това, по медиите тя беше заплашена, че ако не си подаде оставката, ще бъде смачкана! Или това не е така? Защо влиза тогава в парламента? Да я омачкаме извън парламента и толкова! Вие разбирате ли, че с този акт – принудителна оставка, наложена отвън, ние каква роля играем с вас?

ДИМИТРОВ: Това, което каза господин Велчев. Господин Велчев, това е основният проблем. Искате да назначите определен човек – този човек да бъде избран.

Вие разбирате, че скривайки висшия управленски клир, лишавайки го от това да му чуете акъла оттук, от парламентарната трибуна, вие го правите утрешен виновник. Утре той може да бъде отстранен. Така че от тази, гледна точка това решение, което вземаме днес, унижава Народното събрание. За това си говорим. „Казусът Начева” не е единственият. Казвам Ви – това става практика

Затова ви казвам, че е много важно, когато изкарваме някого, да кажем кой стои зад него. Благодаря Ви. Няма такава процедура. Призив, добре – не процедура. Колеги, бяхме въвлечени наистина в един изключително неприятен дебат, който с нищо не ни помага. Сега разбрах защо Народното събрание не се ползва с добро име. Аз чух толкова различни тези от колегите вляво, които си противоречат, обаче те не се притесняват от това нещо. Добри жонгльори с думите са. Смятам обаче, че нас са ни избрали за съвсем друго – нас са ни избрали, за да работим. Смятам да не им даваме възможност по този начин да губят времето на всички нас. Затова предлагам прекратяване на дебатите. Държа да уточня, че не може да бъде прекратен дебатът. В процедурата, в която сме, няма как да гласуваме подобно нещо. ИСКРА

Уважаеми колега, ясно е, че преди да се правят процедурни предложения, трябва да се прочете правилникът. Няма как да се прекрати дебат на първо четене. Аз искам да Ви задам един друг въпрос: с какво сте толкова ангажирани народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ,

Фактът, че един месец това министерство беше без министър все пак е показател за някакво отношение. Но тук става дума за една принудителна оставка, както вече стана ясно, за един механизъм, за един подход на управляващите към техните кадри на различни позиции на управлението. Ако за вас тази тема не е интересна, уверявам ви, че за българските граждани е много интересна. Също съм сигурна, че гражданите от Враца, които Ви избраха за народен представител, очакваха Вашата позиция по темата, а не едно изказване, с което сравнявате пленарната зала на българския парламент с един телевизор – като спре да Ви е интересно, просто превключвате канала. Втора реплика има ли към изказването на господин Коцев? Няма. Господин Коцев, искате ли дуплика? Ще се възползвате от тази възможност – заповядайте. Госпожо Манолова, искам да Ви убедя, че точно за това са ме изпратили избирателите – да не разрешавам такова словоблудстване, такова празнодумство и губене на

кажете ми има ли някой здравомислещ човек, който да е съгласен, че това не е вмешателство на колегите отляво? Те се опитват да се качат на нашата кола, без да са заслужили това, и се опитват да кадруват в ГЕРБ. Кой ги пита? Кой ги моли за това нещо? Ще поемат ли отговорността по-късно за това нещо? Говорят за някакъв морал, говорят за нещо, което те не са правили преди това. Казват: нашите министри, когато ги сменяхме,

Ние ви гледаме какво правите, госпожо Манолова, гледаме вашите министри! Ние не искаме да има министри с такива суми, които след това да ги съдят. По-добре в самото начало да се отървем от тях. Не сте ли съгласна с това?

аз искам да споделя с Вас едно лично преживяване и да отговоря на господин Велчев. Всъщност той зададе риторичен въпрос – така ли е било при тяхното управление и как са били освобождавани хората. Радвам се, че господин Петков е тук, или излезе? Жалко. Просто от тази висока трибуна, колеги, искам да Ви обясня как бях освободена от длъжност от един от министрите на тройната коалиция. Някъде в архивите на МВР съществува една молба, в която е написано как аз моля министъра да бъда освободена от длъжност под натиск – на правно основание по взаимно съгласие, разбира се, но обяснявам, че настоящата молба подавам под натиск, въпреки че съм провела конкурс за длъжността и съм заела съответната длъжност „началник отдел „Полицейско разследване” само преди два месеца. Съмнявам се, че никой не е докладвал на господин Петков тогава, че съществува такава молба и не знам дали някъде в историята на МВР има молба с такъв текст. Никой не ме потърси да обясня защо под натиск, защото натискът идва отгоре естествено. Така че, моля Ви, не спекулирайте с темата и не се правете на повече хуманисти, отколкото сте. Благодаря. (Ръкопляскания от Има ли реплики към изказването на госпожа Христова? Не виждам. Други желаещи народни представители? Госпожа Манолова имаше реплика, има право на изказване. – Отказвате се. Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение? Няма. Закривам дискусията. Подлагам на гласуване следното проекторешение: „РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Националната здравноосигурителна каса

Предсрочно прекратява мандата на Жени Николаева Бумбарова - Начева като директор на Националната здравноосигурителна каса.” Гласували

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! На основание чл. 41, ал. 2 от нашия правилник

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко предаване на т. 3 от първоначалната програма, а именно доклада на временната комисия. Гласували

В качеството ми на председател на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев, искам да Ви представя доклада на комисията. За целта ще представя едно съкратено резюме, тъй като целият доклад е

„Създаване, мандат, състав и правила на работата на комисията и бюджет на комисията. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република

Миков иска процедура. МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател. С извинение към господин Мавродиев за прекъсването. Става въпрос за материал, който не е раздаван в писмен вид. Хубаво, голям е, няма да се раздава, ама поне да се прочете. На какво основание ще се правят подборки и резюмета от четящия? Има доклад на комисията, да се прочете докладът. Това е нормалната процедура по правилник. Откъде накъде един човек ще преценява от материала на комисията кое да влезе в резюмето и кое да не влезе?! Мисля, че нормалната логика това повелява – да се прочете докладът. Резюме? Кой го е правил това резюме? Един! Гласувано ли е резюме в комисия? Комисията е приела доклад. Сега къде се намираме?

е от 22.03.2010 г. Това е днешното. Знаете много добре, че той беше депозиран в Народното събрание още преди Великденската ваканция. И тук искам да напомня, че такава практика съществува не само в този, но и в предишни парламент. Не са изчитани целите доклади на временните анкетни комисии. Това не е доклад от типа на доклад, който се представя при обсъждане на законопроекти. Така се е процедирало и при други доклади на временни анкетни комисии. Съвсем скоро имаше също такъв доклад, в рамките на много по-кратко резюме, отколкото е целият доклад, така че това не беше дори и процедура. Това беше обяснение как ще протече...(Реплики от КБ.) Ами, няма такава процедура, господин Миков. Няма такава процедура в правилника, добре знаете това.

Уважаема госпожо председател, не въвеждайте в заблуждение народните представители, защото в случаите, в които някои от докладите на парламентарните комисии са представени в зала в резюме, те са разглеждани преди това, и резюмето е обсъдено и прието от съответната парламентарна комисия. Искам да попитам господин Мавродиев дали резюмето е било одобрено от членовете на парламентарната комисия? Още повече, че в случая сме в хипотеза – пряко предаване по Националното радио и телевизия, което означава, че преценката за това кои текстове да се включат в резюмето от господин Мавродиев може да въведе в заблуждение тези, които наблюдават този дебат. Българските граждани имат право да чуят доклада в пълната му цялост, а не това, което господин Мавродиев е счел за нужно. Каква е гаранцията, че той не е манипулирал в това резюме фактите и изводите, до които е стигнала комисията? Искам да Ви припомня и практиката на това Народно събрание, когато във временната комисия, която установяваше нарушенията в изборното законодателство, ние също представихме резюме пред пленарна зала, но преди това заедно с председателя и членовете на комисията обсъдихме какво следва да включва това резюме и приехме неговите текстове. Имаше гласуване какво да се включи и какво не, което приключи, разбира се, с вишегласие. Но това беше обсъдено и имаше валиден акт на съответната парламентарна комисия. Иначе за какво я правихме?! Да си беше написал господин Мавродиев едно резюме по начина, по който той счита за нужно да манипулира народните представители и българските граждани, и да не си играем на парламентаризъм?! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Още нещо искам да съобщя на народните представители, че докладът, освен че е предоставен в Деловодството на Народното събрание, е раздаден и по парламентарни групи. Така се процедира винаги, когато имаме много голям на материалите, които се разпространяват не лично на всеки, а по парламентарни групи. Точно как е оформен този доклад, който ще ни бъде предоставен, ще ни каже господин Мавродиев, естествено, в съкратения вид, и аз пак ще дам думата на господин Мавродиев. Ама, не викайте, моля Ви! Вие зададохте въпрос към господин Мавродиев. Мисля, че е нормално именно председателят на временната комисия да даде отговор. ДОКЛАДЧИК СТОЯН МАВРОДИЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, мисля, че току-що направените изводи от госпожа Манолова са доста фриволни и лишени от всякаква логика. Защо? Защото....(Силен Защото този доклад не представлява някакво резюме, в което аз съм написал съвсем различни неща, които не се съдържат в основния доклад.

и най-вероятно господин Станишев го използва като нощно четиво също в последно време, мисля, че нямате никакъв проблем да участвате в дебата. Този доклад е раздаден преди повече от месец на парламентарните групи. Също така е качен във вътрешната мрежа на Народното събрание. Всеки един народен представител има достъп до този доклад. Гласуван е квалифицирано мнозинство от състава на комисията на нейно заседание, така че всяка една дума, повтарям, която ще представя в резюмето на доклада, се съдържа и в основния доклад. Тук няма дори една запетая променена от съдържанието на основния доклад, госпожо Манолова. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Запознайте ни с доклада, който започнахте преди малко да четете. (Реплики от КБ.) Госпожо Манолова, дала съм думата на народния представител Стоян Мавродиев, и след като приключи той с четенето на доклада, ще Ви дам пак думата. Много Ви моля, нека ни запознаят Комисията беше създадена от Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев. Съгласно решението от 2 септември 2009 г., срокът за извършване на проверката, възложена на комисията, беше определен на 2 месеца. По повод и в отговор на мотивирано искане за продължаване на времето за извършване на проверката, внесено от председателя на комисията, със свое решение от 28 октомври 2009 г. Народното събрание удължи времето за работата й с 4 месеца. Комисията е в състав от 12 члена на паритетен принцип от всички парламентарни групи, който включва по двама народни представители от всяка парламентарна група, както следва: председател – Стоян Мавродиев, Политическа партия ГЕРБ; заместник - председатели – Пламен Нунев, Политическа партия ГЕРБ; Николай Пехливанов, партия „Атака”; членове – Петър Хлебаров, „Атака”; Иван Иванов, Синя коалиция; Димо Гяуров, Синя коалиция; Тодор Великов, „Ред, законност и справедливост”; Дарин Матов, РЗС; Йордан Цонев, ДПС; Алиосман Имамов, ДПС; Румен Овчаров, БСП и Пламен Орешарски, БСП. На свое заседание от 10 септември 2009 г. комисията прие Вътрешни правила за организацията и дейността си. Тези вътрешни правила са приложени в Приложение № 1 към настоящия доклад. В изпълнение на възложената работа за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на комисията в периода от 10 септември до 22 март 2010 г., включително, комисията проведе 7 редовни заседания. По време на мандата си комисията разполагаше с бюджет, утвърден от председателя на Народното събрание на 17 септември 2009 г. и непроменен по повод удължаване на срока й на действие. Сумите по отделните показатели на бюджета бяха ползвани по предназначение като неразходваната част от него бе върната в бюджета на Народното събрание, поради приключване на бюджетната 2009 г. Направление на проверката. Обобщени резултати по разходите, сделките и назначенията. На свое заседание, проведено на 18 септември 2009 г., комисията прие решение за изпращане на писма с искане за предоставяне на информация и документи, свързани със значими разходи, сделки и назначения, извършени в последната една година от мандата на предходното правителство до всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства членове на Министерския съвет, министерства, областни управители, държавни агенции и няколко национални медии. В рамките на дейността на комисията бяха изпратени над 100 писма с искане за предоставяне на информация и документи до всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства министерства, областни управители, държавни агенции и национални медии. В отговор на изпратените писма в комисията бяха получени отговори и материали с общ обем над 35 хил. страници. Към настоящия доклад е приложен подробен опис на получените материали в комисията в хронологичен ред по начина на тяхното получаване и постъпване в комисията, което представлява неразделна част – Приложение № 2 от настоящия доклад. Данните и анализите изложени в доклада са базирани на получени в комисията материали, информация и документи. Изложението по-долу представлява обобщени резултати от анализа на получената информация и документи, свързани с нарушения при разходи, разходи, сделки и назначения, извършени през последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев. Докладът и структурата на доклада е, както следва: в Глава втора е разгледана темата с бюджет и разходи, където в нея са анализирани различни политики и компоненти, свързани с бюджета и разходите, като например липсата на антикризисна програма, стопяването на фискалния резерв от кабинета Станишев, сключени договори без осигурено финансиране в размер на 2 млрд. 158 млн. лв., наливането на средства в различни държавни предприятия, множество пропуски в бюджетната процедура за 2009 г., задълбочен макроикономически анализ върху така нареченото „антикризисно” харчене на правителството на Сергей Станишев. Направен е доста сериозен анализ на платежния баланс към м. юли 2009 г. Съща така са анализирани отделните звена в администрацията на Министерския съвет и съответно в различни програми като Комуникационната стратегия на Министерския съвет и различни договори, по които администрацията е работила. Всеки от вас има пълния текст по отношение на съдържанието на доклада. В Глава втора са анализирани по-значимите сделки, извършени от кабинета Станишев, като съответно е обърнато внимание основно на сделки със значим обществен интерес или сделки, от които са произтекли сериозни последици, негативни за националния бюджет. По много от тези анализирани сделки вече дори има повдигнати обвинения от страна на органите на правораздавателната система. По отношение на назначенията са анализирани две групи назначения – дипломатическите назначения на кабинета Станишев в последните дни от мандата му, както и съответно раздаването на постове в ключови регулаторни органи в последните дни на управлението на правителството на Сергей Станишев.

Изложението, което след малко ще Ви представя, представя обобщените данни от анализа на някои от важните действия, които комисията е гласувала, че смята, че имат съмнителен ефект, съмнителна законосъобразност и минимален публичен ефект, значителни съмнения за злоупотреби и нарушения при разходи, сделки и назначения. последните 12 месеца от мандата на правителството на Сергей Станишев, когато говорим за бюджет и разходи, е много важно да отбележим, че преминаха под знака на драстично влошаване на икономическата среда и навлизане на България в най-тежката рецесия от повече от едно десетилетие. Промените в икономическата конюнктура и внимателния анализ на протичащите процеси в икономиката изискваха държавата в лицето на правителството да предприеме незабавни и решителни действия за минимизиране на негативните ефекти на икономиката и фиска от разрастващата се икономическа криза, които да бъдат разписани в една ясна и широко приета антикризисна програма. На фона на тази тревожна картина правителството на тройната коалиция съзнателно заблуждаваше обществото и бизнеса с декларации, че криза в България няма и нашата страна по някакъв странен начин ще бъде един остров на стабилност на картата на Европа. Самият премиер Станишев в свои изказвания като цитираното по-долу от 17 септември 2008 г. заяви: „Светът е във финансова криза. Слава Богу, такава криза засега не засяга България”. Това е цитат на самия премиер, бивш премиер Станишев. Последвалите действия на правителството говорят, че това е било една съвсем целенасочена политика с единствената цел фокусът на общественото внимание да бъде изместен от важните въпроси за предприемане на наистина работещи антикризисни мерки и гарантиране на стабилност за фискалната позиция на страната при драстични ефекти на кризата върху приходната част на бюджета. По този начин предходното правителство успя за рекордно кратко време необезпокоявано да изхарчи огромен ресурс за финансиране на неясно дефинирани политики и множество спорни проекти. Много от разходите са правени на ръба на закона. Често са използвани различни методи за заобикаляне на закона в името да бъдат усвоени до последно отпуснатите лимити за разход. Освен това периодът, в който са направени тези разходи, оставя сериозни съмнения за предизборно харчене и ниска ефективност при усвояване на средствата. Съзнателното заблуждаване на обществото започна още през м. септември 2008 г., когато по предложение на Министерския съвет предходното Народно събрание одобри със свое решение допълнителни бюджетни кредити за финансиране на важни социално ориентирани политики и инфраструктурни проекти. Важно е тук да отбележим, че периода между внасяне на предложението до Народното събрание от предходния кабинет и неговото гласуване съвпада с периода на разразилата се буря на международните финансови пазари и фалитите на някои от най-големите финансови институции в Това обстоятелство обаче по никакъв начин не бива взето под внимание и Народното събрание гласува предложението на Министерския съвет на 10 октомври 2008 г. Ситуацията обаче се променя драстично още през м. октомври 2008 г., тоест същия месец, когато започва сериозна забавяне в приходите поради свиването във външната търговия и свитите приходи от ДДС при внос на стоки. Това са първите сериозни сигнали за предстоящото драстично влошаване на приходите през последните месеци на 2008 г. и цялата 2009 г. Тези сигнали обаче са пренебрегнати и правителството на тройната коалиция през месеците ноември и декември 2008 г. успява ударно да похарчи огромен ресурс, и то само за два месеца. Това харчене стопи фискалния резерв с близо 30% - от рекордните 12,1 млрд. лв. към 31 октомври 2008 г. на 8,4 млрд. лв. към края на годината. Министерството на регионалното развитие и благоустройството например е сключило договори за над 302 млн.лв., Министерството на отбраната – за 644 млн. лв., Министерството на вътрешните работи – за 64 млн. лв. Това са сериозни примери за необезпечени договори. Всички тези разходи бяха извършени по изключително непрозрачен начин и назначените проверки констатираха редица нарушения при спазването на законовите изисквания. От друга страна по-голямата част от тези разходи не само бе възможно да бъдат спестени, но на фона на първите сигнали за настъпващата икономическа криза това бе абсолютно задължително. Ударното харчене, което за декември 2008 г. е почти двойно спрямо нормалните нива за останалите месеци на 2008 г., предполага, че голяма част от средствата са похарчени неефективно и непрозрачно, като стремежът е единствено да се усвоят до последно одобрените лимити за разход. Сключените договори без осигурено финансиране, за които преди малко говорих, са за над 2,158 млрд. лв.

Съгласно § 79 от Закона за държавния бюджет за 2009 г., разпоредителите с бюджетни кредити не могат да сключват договори за доставки на материали и медикаменти с годишна задача по-висока от утвърдените им по бюджета за тази цел кредити за 2009 г. От анализа на получените данни

Забележете с каква огромна сума се е разпореждал предишният кабинет доста спокойно. Изброих фрапиращи цифри. Отново ще повторя – само за Министерството на отбраната – 644 млн. лв. по това перо. Към настоящия доклад е приложена справка за договорите за обществени поръчки, които са сключени от първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на централната изпълнителна власт. Това представлява Приложение № 3 към настоящия доклад, което всеки може да види. В периода на последната една година от управлението на кабинета на господин Станишев имаше сериозно наливане на средства в държавни предприятия. В последните седмици на декември 2008 г. са налети огромни суми в държавни компании като Български енергиен холдинг ЕАД, Българската банка за развитие. Увеличаването на държавното участие в капитала на търговски дружества според бюджетната методология не се отразява в дефицит на правителството и това е било един начин за заобикаляне на ограниченията в разходите, без да бъде отчитан дефицит